Sada idemo na: - Izvješće o stanju i upravljanju s robnim zalihama za 2011. godinu s financijskim pokazateljima Vlada Republike Hrvatske podnijela je izvješće na temelju članka 6. Zakona o strateškim i robnim zalihama. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu o prijedlogu akta proveli su Odbor za gospodarstvo i Odbor za poljoprivredu. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Da li predstavnik predlagatelja dodatno želi obrazložiti prijedlog? Ne. Hvala lijepa. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti učešće u raspravi? Ne. Prijavljenih nema. Najprije otvaram raspravu, ima prijavljenih? Hvala Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo zamjenice sa suradnicima. Hvala lijepa kolegice i kolege. U izvješću o stanju i upravljanju s robnim zalihama za 2011. godinu vidljivo je da se poslovanje s državnim i robnim zalihama u izvještajno godini dovijalo sukladno odredbama Zakona o strateškim robnim zalihama. Propisima važećim za proračun i proračunske korisnike te odlukama i zaključcima Vlade Republike Hrvatske. Spomenutim zakonom je određeno da se strateške robne zalihe stvaraju za osiguranje osnove opskrbe i to u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti i neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, te u slučaju velikih prirodnih nepogoda, i tehničkih, tehnoloških i ekoloških katastrofa. Robne zalihe mogu se koristiti i za upućivanje upućivanje žurne pomoći drugim državama u slučaju katastrofa, humanitarne pomoći, te u slučaju sudjelovanja snaga RH u mirovnim i humanitarnim operacijama u inozemstvu. Robne zalihe ne mogu se koristiti za otklanjanje poremećaja i nestabilnosti na tržištu. Nadalje, iz izvješća je vidljivo da u strukturi strateških robnih zaliha u 2011. godini najveću vrijednost čini 15 vrsta proizvoda, odnosno 98% od ukupnih zaliha i to: eurodizel gorivo 27%, šatori, vreće, poljski ležajevi, deke i posteljina 14%, meso 11%, mazut 8%, cjelodnevni suhi obrok 6%, mesne, riblje i ostale konzerve 6%. Iz ove strukture strateških robnih zaliha vidljivo je da u njima minimalan postotak čine žitarice, pšenica i kukuruz 5% ukupne vrijednosti zaliha. Razlog tome je poznat, a to je predizborno dijeljenje pšenice u aferi Đakovština. Naime, bivša je Vlada za kupovanje glasova u 2010. godini podijelila 17 800 tona pšenice seljacima kojima je ista ukradena u samoj Đakovštini i na taj način preuzela prava stečaja koja nikad neće ostvariti i osiromašila strukturu robnih zaliha za tadašnjih 20 milijuna kuna, a što bi po današnjim tržišnim cijenama iznosilo 40 milijuna kuna. Znači, Vlada je tada svjesno darovala pšenicu iz drugih skladišta unatoč činjenici da je u samoj Đakovštini ukradeno 2 tisuće pšenice u tadašnjoj vrijednosti od 2 milijuna kuna i 1000 tona kukuruza po tadašnjoj vrijednosti od 750 tisuća kuna. Napominjemo da je tada Vlada dodatno potrošila, 29 milijuna kuna sredstava proračunske pričuve za isplatu plaća radnika Đakovštine. Ne ulazeći u opravdanost ovih poteza bivše Vlade preostaje nam konstatirati da u bilanci robnih zaliha nedostaje znatna količina žitarica koju treba nabavit. Ravnateljstvo je u ovoj godini nabavilo 6200 tona pšenice što je tek manji dio potreba. Količine koje nedostaju su sigurno veće od količine koje su podijeljene i nestale u Đakovštini i za to je potrebno sigurno više od 50 milijuna kuna. Ovim putem ukazujemo na potrebu da Ministarstvo financija iznađe mogućnost da na pozicijama ravnateljstva za robne zalihe osigura potrebna sredstva za nabavku pšenice i kukuruza jer kad se dogodi elementarna nepogoda, pa i suša kakva je bila ove godine uzalud je dobra volja Vlade Republike Hrvatske i svih nas da se pomogne sukladno zakonu ako u skladištima nema dovoljno robe. Veseli nas činjenica da je prvi puta od kada postoji ravnateljstvo po Zakonu o strateškim robnim zalihama iz 2002. godina pšenica nabavljena na javnom natječaju sukladno Zakonu o javnoj nabavi te se na taj način dala jednaka šansa svim hrvatskim otkupljivačima žitarica iako je ravnateljstvo moglo pšenicu nabaviti na temelju odluke Vlade kao i do sada, tj. kao i kada je bio zadnji organizirani otkup 2004. godini. Nadamo se da će rasprava o izvješću za ovu godinu biti u drukčijem ozračju, s poznatom činjenicom da će Vlada Republike Hrvatske, odnosno njeno ravnateljstvo i u idućoj godini nabaviti nedostajuće količine žitarica. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Nemamo više prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu. O izvješću o stanju i upravljanju s robnim zalihama za 2011.godinu sa financijskim pokazateljima glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Hvala